Hvala.Poštovani narodni poslanici, sad mogu da kažem „poštovani“, jer zaista to mislim, prvo bih da se zahvalim i gospođi Jakovljević i gospodinu Pavloviću. Tako je to trebalo da izgleda. Mi dođemo, razgovaramo, naljutimo se jedni na druge, kažemo nešto što jeste i što nije, nekad preteramo, ali to je parlamentarni život, to za to služi, to je suština. Znate, kada bi ova većina samo se koristila argumentima broja, pa nema šta, onda opozicija ne treba da postoji. Završe se izbori, onaj ko je pobedio nosi sve i to je to. Dakle, ovo je tako trebalo da izgleda i da je to tako izgledalo građani Srbije bi imali najmanje 10 dana, najmanje 10 dana prilike da svakog dana, po osam sati, slušaju naše rasprave, dok im ne dosadi.Nažalost, Srbija se juče upisala među zemlje u kojima se u parlamentu koristi nasilje, kojima se ugrožava život kolega poslanika. Nažalost, o Srbiji se retko sada čuje nešto lepo u svetu. Tramp nas je, ako niste znali, pomenuo u svom obraćanju u Kongresu, pomenuo je Srbiju. je pomenuo ni po čemu dobro. Nije nas pomenuo po našem privrednom rastu koji je za svako poštovanje. Nije nas pomenuo ni po našim etičkim principima po kojima je naš narod zaista deo civilizacije. Pomenuo nas je po tome što smo od USAID-a dobili neke pare i ismejao nas je za pare koje smo dobili, kao što nas juče ceo svet pominje sa onim odvratnim slikama nasilja u parlamentu Srbije.Ja ne verujem da postoji birač koji je glasao za predstavnike opozicije sa idejom da oni dođu i zapale Skupštinu i duvaju u vuvuzele. Živo me zanima kada se vrate kući, pa razgovaraju sa svojim porodicama, pa kaže – e, jesi li video kako sam duvao u vuvuzelu, kaže – jao, jeste, znaš, prepoznajem tvoju vuvuzelu, a što ti nekako vuvuzelišeš. Nemoguće da je neko glasao za tako nešto. Ljudi su glasali za opoziciju i kada glasate glasate da zagorčava život vlasti. To je normalno, ali da zagorčavate tako što kaže, kada te sretne u kafani, svi smo mi bili opozicija dugo vremena, pa znali smo kada dođemo negde, pa nam priđu – u što si mu rekao, a što ti znaš da ga pitaš, a kako si ga. Za to glasaju ljudi i kada ste opozicija, ali ne glasaju za to da bacaš dimne bombe. To se ne radi ni na stadionu i na stadionu je to krivično delo. Sad je moram da kažem – pravda za navijače.14/1 AL/MP 12.15 – 12.25Kako ministar Dačić posle ovoga da uhapsi bilo koga navijača koji baci topovski udar? On kaže – šta, pa to se radi i u Skupštini. Što ja to ne smem da radim? U čemu je problem? Kako ćete me da uhapsite sada? Šta treba da budem poslanik da bih mogao da bacam topovske udare? Pa dobro, kandidovaćemo se sa programom, duvamo u vuvuzele i bacamo topovske udare. To je naš program. Bravo.Potpuno se slažem sa vama, gospodine Pavloviću, da je ovo institucionalni problem, ali ne zato što institucije ne rade, zato što su razorene, ali ne zato što su razorene od strane vlasti i unutar vlasti, nego su razorene od strane onih koji tvrde da ih poštuju.Čekajte, da budemo pošteni. Svi mi ovde i svi koji se bavimo politikom u ovom periodu smo dobrim delom odstupili od načela zakonitosti i bezuslovnog poštovanja zakona i Ustava. Kada bi se držali zakona, „dura leks sed leks“, kakav ne prijavljeni protest na Brankovom mostu? Kako može biti ne prijavljenog protesta bilo gde? Kako može neko da dobije saobraćajni prekršaj zato što ide žutom trakom, a neko ko blokira autoput je položio najvažniji ispit u svom životu?Zato, znate, postoje političari da nekada u nekim trenucima pokušaju da prilagode i zakon i život, da ne bi dolazilo do društvenih sukoba, jer da se ova vlast držala strogo zakona, vi znate da bi se ovo moralo rešavati silom. A, vlast je odlučila da ne koristi silu i da svesno, svesno prihvata da nije sve u skladu sa zakonom.Izvinite, kakvi plenumi, kako to, koja je to institucija? Kako se to zove? Ko je doneo odluku? Ko je dao legitimitet? Ko je izračunao koji je broj glasova? Kako sada to?Ponekada u svakom narodu, nije to samo kod nas, nismo mi najgori, naprotiv, ja mislim da su Srbi bolji narod od većine, baš me briga, optužite me za pristrasnost, šta god hoćete, ali ja tako mislim, naiđu trenuci kolektivnog zanosa. Nekada to ide na dobro, nekada na loše. Obično se ne završi baš najbolje, ali naiđu trenuci kolektivnog zanosa u kome argumenti više ništa ne znače.Do pre tri, četiri meseca postojali su dobri studenti i loši studenti. Znate ono, ovaj studira predugo, ovaj ima loše ocene, ovaj ima dobre ocene, ovaj ide na predavanja, ovaj ne ide na predavanja, ovaj ide zato što mu plaća tata, ovaj ide zato što hoće da što pre završi da se zaposli. Odjedanput nema dobrih i loših studenata. Postoje samo najbolji. Ne, ne, oni su bezgrešni, ništa ne mogu da pogreše. Svako može da pogreši, profesor može da pogreši, doktor može da pogreši, poslanik može da pogreši, svi mi možemo da pogrešimo, student ne može da pogreši.

Dakle govorimo o institucijama o dubokom razaranju institucija.Obraćam se svim građanima Srbije koji ovo gledaju i slušaju ej mi smo roditelji. Kažite mi, molim vas ko od vas želi da mu se dete vrati iz škole i da kaže – ej znaš kako smo linčovali direktorku škole, znaš šta smo uradili profesoru matematike, znaš, ona fizičarka što me uvek nervirala, znaš da smo je blokirali, blokirali smo joj kabinet i nismo joj dali da izađe.Pođite od sebe i svoje dece - da li želite da vam se deca tako ponašaju? U redu je da mi matori imamo svoje rasprave. Ma raspravljajmo se, idemo na proteste, parlamente, sve u redu, ali mi smo izveli decu na ulice.Ajde da vas podsetim kako je sve ovo počelo. Rasprava u društvu je počela tako kada su izveli sina Miloša Vučevića da protestvuje protiv svog oca, neznajući gde ide. Tako je počelo. Jel smo zaboravili to? Nije počelo ni od studenata nego je počelo od maloletne dece, od srednjoškolaca i to smo zaboravili.14/2 AL/MPNemojmo da se podsećamo da se sve ovo o čemu pričamo dešava i u osnovnim školama. Koliko će nam trebati vremena, ima sigurno stručnijih od mene koji će se baviti ovim, koji će govoriti jednog dana o tome, dame i gospodo, da ponovo tu decu vratimo u njihovo godište, da ih vratimo u ono normalno shvatanje sveta koje je primereno njihovim godinama? Koliko će nam trebati vremena da četrnaestogodišnjaci shvate da nisu vlast u ovoj državi, da ne mogu da blokiraju direktora škole? Koliko će nam trebati vremena da ponovo neko dobije jedinicu i da zbog toga ne može da blokira školu? Koliko će nam trebati vremena da neki student koji je do juče gospodario svojim rektorom i svojim profesorima prihvati da je pao na ispitu? Ko će još da padne na ispitu kada je on položio najvažniji životni ispit?Znate, ispit?Znate, vrlo je sada zanimljivo kada dođemo vi i ja kod lekara, hoćemo li tražiti onog sa najboljim prosekom ili onog ko je položio najviše životnih ispita? Hoće li neko od nas da pošalje svog oca ili svoju majku na operaciju i da traži da mu se objasni da li je bio na protestu, nije bio na protestu, a ne, ne, takvog lekara ja neću, hoću samo ovog što protestvuje.Pomešali smo, sve smo pomešali. Neću da nastavljam zato što nema ovde… Da ima ovde kolega iz opozicije naravno da bih nastavio i naravno da bih bio žučniji, ali ne mogu, izvinite, ne mogu da ne pomenem par primera. Mi imamo advokate Mi imamo advokate koji su sebi dopustili da ostavljaju ljude u zatvoru, da neće da rade po pritvorskim predmetima. Pa, čekajte, koje je to elementarnije, koleginica je govorila o pravu na fer suđenje, pa kakvo fer suđenje bez advokata i to je prihvatljivo, to je sasvim u redu.Slušajte, ima neka inženjerska komora koja kaže da inženjeri ne smeju da se hapse u slučaju nadstrešnice, a onda u sledećem članu kažu da zahtevaju da se ne donose presude pre suđenja. Pa čekajte, pa sve presude su donete pre suđenja. Neću da nastavljam sa tim primerom.Hoću da vam kažem samo jednu stvar, pošto je koleginica rekla i ja sam zahvalan što je to rekla, šta god ja mislio i drago mi je da je bila tu i voleo bih da su svi tu pa da se svih 10 dana ispričamo, ma kako nekada i vuvuzele delovale smišljenije od onog što govore, ali nema veze, to je samo moje mišljenje.Moj pokojni deda Dragutin je bio častan čovek, nepismen čovek. Imao je sve etičke i moralne vrednosti i položio sve etičke i moralne ispite koje jedan srpski domaćin na planini Manjača može da položi, ali nije se pravio da zna da vodi državu i nikada nije pokušao nikoga da operiše. On je bio čestit čovek, ali nije od čestitosti pravio profesiju i nije pokušavao od toga da preuzme vlast u državi i da pokuša da objašnjava, da radi ono što ne ume da radi.Mi samo moramo da se vratimo upravo na to. Samo na to i ništa više, da ne izmišljamo da je učešće u nekom protestu dokaz etičke čistote, a neučešće dokaz etičke nečistote.Žao mi je što ovde nema opozicije. Bila bi zanimljiva rasprava. Problemi u društvu bi se i rešavali na taj način, a sada će se rešavati tako što ćemo se vraćati u normalnost i vraćati se u institucije. Hvala

o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u svom članu 159. stav 3. i u članu 160. reguliše način isplate u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u odnosu na strukturu urađenog, na strukturu vremena.14/3 AL/MPVodeći se normativom koja je i ranije primenjivana u slučaju štrajka, kada na primer nastavnici rade dve trećine vremena, oni primaju platu samo za ono što su uradili. Mnogi će nam nastavnici reći da su oni imali pripreme, da su imali neke druge aktivnosti i naravno da smo shvatili da nisu baš svi samo sedeli, nešto su i uradili, ali tek nakon realizacije obavljenih časova deci, znanja koje treba da im pruže kroz nastavni proces i obrazovnih poruka koje treba takođe da učine, biće im sve plaćeno kada nadoknade.Mi u ovom momentu nemamo još uvek nameru, jer je stav države da dijalogom i na miran način prevaziđemo probleme koje imamo. Mi pozivamo i dobili smo od preko 90% škola plan nadoknade škola koje nisu radile, koje su delimično radile, koje su radile samo 30 minuta koliko su trajali časovi, plan nadoknade.15/1 MO/CG 12.25 – 12.35Onog momenta kada budu nadoknadili sve ono što je predviđeno biće im automatski plaćena i nadoknada za ono što su radili kao pripremu za časove. Prema tome, ta iskustva već imali, to se već u ovoj zemlji događalo, to je primena apsolutno normative koju smo ovde u Narodnoj skupštini, koju su poslanici usvojili.S pokretanje disciplinskog postupka je takođe moguće, ali to je oštrija mera koja može dovesti, odlukom direktora, do prekida radnog odnosa, odnosno raskida ugovora o radu. Prema tome, mi smo išli onim, da kažem povoljnijim putem za nastavnike i učitelje. Znate, pošto „Non scholae, sed vitae discimus“, ne učimo za školu nego za život.Meni je žao što su poslanici sa ove leve strane čije su klupe sada prazne juče demonstrirale praktične vežbe kako bi oni to sticali, davali znanje učenicima i šta bi očekivali od nastavnika. Hvala. Hvala.Pravo na repliku koristi narodni poslanik Žika Gojković. **Žika Gojković** Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo poslanici.Želim kao i moje kolege da se zahvalim Ani Brnabić i članovima Vlade koji su izdržali jedan onakav jučerašnji dan. Nemojte mi zameriti što ću emotivno govoriti, jer pritisak mi je malo veći nego što bi trebalo da bude. Samo želim da kažem nešto.Svi koji me poznaju ovde, a ima ih dosta jer nisam od juče, od juče se ne bavim politikom, znaju da nikad nisam prešao na onu stranu, nikada nisam napao nikoga tamo i nikada nisam ni jednu ružnu reč rekao nekome ovde. Jesam pokušao da odbranim svoje kolege poslanice i poslanike ovde. Koliko sam uspeo ne znam, ali dao sam sve što je do mene.Smatram da je ovo juče bilo ne povreda već gaženje Poslovnika i dostojanstva Skupštine i da je sam Bog nam pomogao da neko, pogotovo iz onih redova nije ostao bez oka ili da nije bilo težih povreda. Moram reći da sam svedok kada je gospođa Čomić izbacila za deset sekundi celu poslaničku grupu radikala za mnogo manje stvari. Mislim da je sada momenat, da da smo došli do tačke da se naprave ozbiljne promene. Ne govorim ovo da bi se nekom dodvorio, naprotiv, neko će mi možda i zameriti, ali govorim iz srca. Tada se to desilo.Ja ne znam šta više treba da se desi da ovi ljudi budu odstranjeni ih Skupštine, a neki od njih i krivično gonjeni posle onoga juče, je i ovako ne žele da rade. Podsetiću građane da jedan dan zasedanja Skupštine košta 50.000 evra. Da mi nastavimo tamo gde smo stali, a to je putem prosperiteta Srbije.Još nešto drage kolege i prijatelji i svi koji gledaju ovo. Juče smo videli i to ne treba tajiti, iskonsko zlo i mržnju. Na zlo možete odgovoriti samo jezikom koji oni razumeju, a to nažalost nije pristojnost i učtivost, jer za loše ljude to je slabost. Zato borba braćo i sestre uvek i svuda protiv zla. Živela Srbija i nikada se nećemo predati. Neka znaju to jako dobro. Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Hvala predsedavajući.Poštovane kolege narodni poslanici, članovi Vlade, poštovani građani Republike Srbije.Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga ali zube polomi i čini mi se da bi se ovom izrekom velikog Vladike Rada mogla opisati atmosfera koja je vladala u ovoj u toku ovog zasedanja i juče i danas.15/2 MO/CGNaime ako bi krenuli da objasnimo orah bi svakako bila Srbija, vi uvažene kolege narodni poslanici, predsednica Narodne skupštine, vi članovi Vlade koji ste sve ono juče izdržali. Najtvrđi deo toga oraha bi bile one tri naše koleginice, dve Jasmine i jedna Sonja, koje su juče, slobodno mogu reći, preživele pokušaj ubistva od ovih ljudi sa moje desne strane koje je teško uopšte nazvati ljudima posle onoga što su juče učinili.Znam da je danas tema zakon i amandman o kome pričamo i odmah ću se osvrnuti na to sa konstatacijom da predlažem da ovaj amandman bude odbijen, ali fokusirati se samo na to i zanemariti sve ono što se desilo, ne pomenuti danas dve Jasmine i Sonju bilo bi u najmanju ruku neljudski i nekorektno.Drage Jasmine, poštovana Sonja budite sigurne u jednu stvar, da žrtva koju ste podneli juče u ime Srbije neće biti uzaludna i neće biti zaboravljena. Ono zbog čega smo se danas i juče okupi ovde biće urađeno do kraja, a neće biti uzaludna žrtva moram reći ni ovih nekoliko ljudi ljudi iz policije koji su juče proživeo pakao pokušavajući, koliko, toliko da zaustave cirkus koji nam je priredila opozicija.Ako bi u Njegoševoj izreci tražili ko predstavlja zube koji su se polomili, onda su to opet predstavnici opozicije, koje predvode koje predvode Boni i Klajd srpske političke scene Marinika i Đilas, a onda za njima ne zaostaju ni ovaj Jovanović, ni Aleksić, ni Lazović, ni mnogi od njih koji su juče Srbiji i Evropi, slobodno mogu reći priredili sramne scene.Šta je bio njihov cilj? U potpunosti razoriti Srbiju i Republiku Srpsku koja ovih dana trpi najjače udare od kraja rata u BiH, polomiti srpske nacionalne interese na Balkanu, otvoriti vrata otcepljenju Vojvodine i njenom izdvajanju iz Republike Srbije,

Na kraju, kao završni čin razaranje SPC kao stuba oko koga se naš narod na Balkanu okuplja.Što se tiče vas uvaženi predstavnici Vlade, dve stvari bih izdvojio. Ono što je bitno i što i što je za podršku, vi ste imali sluha za ono što su zahtevi univerziteta i rektorata, izašli ste u susret, našli način i da se u jednom smislu povećaju zarade, ako hoćete tih ljudi koji su na neki način i državni službenici, ljudi koji rade za državu, što je opšta intencija ove Vlade i što svakako zahteva podršku u ovom parlamentu.

koji nose veliki finansijski teret njihovih studija kao što nose teret ovoga što se dešava ovih dana, a to su blokade, pa pomažući na ovaj način pomogli ste milione ljude u Republici Srbiji direktno ili indirektno i to svakako zaslužuje podršku.Druga stvar poštovani predstavnici Vlade, ništa manje važna od ovoga je činjenica da ste ovim činom i dogovorom sa univerzitetom i rektoratima ogolili stvar u potpunosti. Naime, nakon ovoga, nakon što izglasamo zakon najvažniji koji je danas predmet ove rasprave, stvari postaju kristalno jasne. Sve što se bude dešavalo u budućnosti, a tiče se tzv. studentskih protesta ili bilo čega, pada na teret ne nikakvim univerzitetima, rektoratima, studentima, imaginarnim organizacijama, sve što se bude dešavalo pada na teret politike i onaj ko tu politiku danas vodi, odnosno na teret opozicionih političkih partija. To je jako bitno kao drugi segment onoga što ste uradili.16/1

da dođu na fakultete, da nastave da rade ono što očekujemo od njih, da budu budućnost i Srbije i Balkana. Namerno kažem - Balkana, zato što među onima koji su danas studenti u Srbiji ima veliki broj naših sunarodnika i iz Republike Srpske i iz Crne Gore i iz Hrvatske i iz Mađarske, iz naše južne pokrajine Kosova i Metohije.Zauzvrat,

A kontrarevolucija u praksi znači sve obrnuto od ovoga što mesecima rade Srbiji. Kontrarevolucija će da bude rad na pomirenju i na miru u društvu, sve suprotno mržnji i podelama koje su vladale Srbijom poslednjih meseci. Kontrarevolucija će da bude još jači rad na ekonomskom oporavku Srbije, a trebaće nam, obzirom šta smo sve preživeli i u kakvo stanje smo doveli srpsku ekonomiju, ne mi, nego oni.Kontrarevolucija će značiti i veliki rad na još boljem učvršćivanju u državotvornom smislu naše lepe Vojvodine, koja je svakako u Srbiji. Kontrarevolucija će značiti još veću i još jaču podršku Republici Srpskoj i našim sunarodnicima u regionu. Kontrarevolucija će značiti i korišćenje pogodnih geopolitičkih okolnosti u cilju potpuno mirne ali pune reintegracije Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Republike Srbije, kada će konačno postati nepotrebno da ponavljamo onu staru - dogodine u Prizrenu, jer ćemo posle toga zauvek da budemo tamo.Ovo je sled događaja na koji se mi obavezujemo, dragi studenti i dragi građani Republike Srbije nakon ovog dana kada ćemo, nadam se i siguran sam, izglasati ovaj zakon. Obavezni smo to, ali je i obrazac koji prati politiku koja je personifikovana u liku jedne ličnosti danas pa se to nekom sviđalo ili ne, personifikovanu u ličnosti predsednika Republike kome podrška za ono što radi stiže ovih dana iz svih zemalja iz regiona, govorim pre svega o našim sunarodnicima, koristim priliku da se političkim predstavnicima našeg naroda u regionu zahvalim što su juče i danas u punom kapacitetu srpskog predsednika i srpsku državu. Ovo će biti naš dug i prema narodu i prema predsedniku, kome je, eto, igrom slučaja ili namerno, danas rođendan.

nas.Dragi prijatelji, poslanici koji ste prisutni u sali, poštovani ministri, poštovani građani Republike Srbije, budite sigurni da ćemo u ovome izgurati do kraja. Živela majčica Srbija i živeo srpski narod na Balkanu! narodni poslanik Dubravka Filipovski. **Dubravka Filipovski** Uvaženi članovi Vlade, poštovani građani Srbije, upravo smo videli da je koleginica iz Narodnog pokreta govorila i izašla. To je njeno pravo, ali ja moram da kažem, jer sam dugo u ovom parlamentu, da je ona time pokazala da ne želi raspravu, da ne želi dijalog, da ne želi da koristi repliku, nego vam samo nešto kaže i izađe. To govori mnogo o njoj i kolegama iz opozicije. Jer, to nije parlamentarna demokratija, to nije ni parlamentarna praksa, to nisu vrednosti za koje se ova opozicija lažno zalaže, već su to lažne vrednosti na kojima ne počiva Srbija.Kad nemate program, kad nemate viziju, kad nemate ideju, onda koristite samo dva argumenta. argumenta. Kažete nekom, odnosno etiketirate ga da je lopov i sprovodite nasilje, brutalno nasilje, koje smo i juče mogli da vidimo ovde u ovom visokom

Srećom, dobili smo16/2 MZ/LjLinformacije da je ona bolje. Zamislite koleginicu koja ima 44 godine i koja je u osmom mesecu trudnoće, koja se nagutala juče dima, koliko je njena beba i koliko je ona lično bila ugrožena. Srećom, dobro je, kao i koleginica Jasmina Karanac.Ne bih mogla da kažem nijednu drugu reč nego da je ovo sve juče bila sramota, ali da mi je posebno žao što su kolege iz opozicije izgubile minimum ljudskosti, minimum kolegijalnosti. Toliko se ljudi ogradilo od opozicije za ovih 100 dana ili već koliko protesta, studenti neće da vas vide, ograđuju se danima od vas, građani neće da vas glasaju na izborima godinama unazad i to je proizvelo frustraciju i jednostavno jedno stanje ostrašćenosti koje ste juče pokazali. Ali, to vas ne opravdava da rušite dostojanstvo ovog visokog doma i da, kao što je rekao potpredsednik Vulin, šaljete celom svetu onakve slike iz Srbije.Međutim, ovo juče što ste pokazali jasno je da vaš cilj ogoljen, da želite da preuzmete vlast bez izbora, ali vam mi to nećemo dozvoliti, jer Srbija linča i Srbija progona nema perspektivu.Kao što vidite, mi uprkos svemu danas nastavljamo raspravu u pojedinostima o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, o jeftinim kreditima za studente i jednostavno pokazali smo vam da vam nismo da vam nismo dozvolili krvoproliće u Srbiji.Nisam pravnik, ali moram da kažem da ste vi juče izvršili dva teška krivična dela, krivično delo ugrožavanja ljudskih života i pokušaj državnog udara. Pa vi razmislite o tome šta ste uradili i kakvu poruku šaljete građanima i kako će sve ovo građani da prihvate.Ono što me posebno kao pedagoga boli je što prvi put u istoriji Srbije imamo situaciju da su deca u osnovnim i srednjim školama zloupotrebljena u političke svrhe. To je nešto što je nečuveno i što se nikad u Srbiji nije desilo. Ja ne znam ni zemlju da neko koristi decu zbog svoje nemoći.Takođe, nemoći.Takođe, na delu je višegodišnja dehumanizacija predsednika Srbije i njegove porodice, a na delu su i podele u društvu od strane agresivne manjine. Svetska promena globalne politike otkrila je ciljeve mnogih nevladinih organizacija, kao i modele za uspostavljanje prelaznih vlada, kao vlast bez izbora, ali to, moram još jednom da ponovim, vam nećemo dozvoliti.Moram ovom prilikom da istaknem da niko od opozicije za vreme ovog stanja u državi i ovih blokada, protesta, nije ni pomenuo podršku Srbima na Kosovu i Metohiji, a nedavno su imali izbore. Niko nije pomenuo podršku od opozicije Republici Srpskoj, ali je bitno da ste juče dobili podršku od Kurtija.Ono

Uvažene koleginice i kolege, uvaženi članovi Vlade, uvaženi predsedavajući, zaista je veliko zadovoljstvo što ovde na dosta puta, čak mislim osmi put u zadnjih desetak godina raspravljamo o prosvetnim zakonima. To ukazuje da je ova vlast, ova koalicije i sve njene vlade posvećena obrazovanju i posvećena mladim ljudima i omladini.Vi znate, da živimo u vremenu kada je učenje, mogu da kažem, nepopularno, kada je motivisati nekog da uči jako teško, ja imam četvoro dece, većina vas ima decu, pa znate, koliko se mučimo da motivišemo decu da krenu da uče, da rade, da stiču te radne navike od kojih im zavisi budućnost, bez toga nema budućnosti.Takođe, bavljenje naučnim radom je danas postalo jako diskutabilno i brojne su studije koje se sprovode u evropskim zemljama koje pokazuju, ima jedna studija koja je obuhvatila 150 hiljada naučnih radnika u 16 zemalja na 16 naučnih polja, koja je pokazala da skoro trećina ljudi u prvih pet godina odustane od bavljenja naučnim radom. To je izuzetno strašna stvar, bez nauke i inovacija i vezanosti naučnih dostignuća nema razvoja ni privrede, ni ekonomije jedne zemlje i takva zemlja se može pretvoriti u jedno konzumersko društvo za koje učenje je potpuno neprihvatljivo i koje je okrenuto hedonizmu i na kraju robovanju.Stoga,

jer vi dobro znate da mi ni po procentu ne stojimo dobro u odnosu visoko obrazovanih ljudi prema drugim razvijenim evropskim zemljama. Zakoni koje je Vlada podnela je velika stvar i to što će se smanjiti, verovatno najbitnija stvar za studente, što će im se smanjiti školarine u današnje vreme je velika stvar. Mogu da kažem, gledao sam i druge zemlje da smo mi zemlja koja ima i daje širok dijapazon visoko školskih obrazovnih ustanova po verovatno, najpristupačnijim cenama. To su zaista prednosti koje ova država daje, ali drago mi je, što su ovi zakoni uvrstili ono što smo mi definisali u Strategiji razvoja obrazovanja do 2030. godine, gde niste samo vodili računa o visokom obrazovanju, nego i o osnovnom obrazovanju i pre svega vaspitanju, ministre.Mislim da je ključna stvar sada vaspitanje, i mislim da se mi kao roditelji pod velikim znakom pitanja danas kako vaspitavamo svoju decu i da li rizikujemo njihovu budućnost kojekakvim odlukama koje podržavamo kod svoje dece. Izvinite, odgoj dece se sastoji u nagradi i u kazni. Znači, ne možemo mi odobriti sve što deca žele, to nije put kojim smo mi razvijali svoj ni karakter ni znanje.Zato želim da kažem, da država ovim Predlogom zakona koji ćemo mi usvojiti daje jedan maksimum koji može dati neka država koja je posvećena socijalnoj državi, kao što je naša država.Nažalost, ja dolazim iz grada, to je sreća, da je jedan od najmlađih gradova u Evropi, Novi Pazar i Tutin imaju najveći procenat mladih ljudi, uglavnom, sve škole rade i to je dobro. Međutim, mi se borimo sa drugim problemima i želim da iskoristim ovde prisustvo ministra Glišića, koji je nama izlazio mnogo puta u susret, otvorena je jedna velelepna škola, vi ste bili čest gost i Novog Pazara i Raške i celog tog kraja, jugozapadne Srbije, ili Sandžaka kako mi kažemo. Zaista ste nam dali punu podršku, međutim, mi se trenutno srećemo sa ogromnim problemom, dva velika naselja koja broje oko 20 hiljada građana, praktično, su uz magistralne puteve i nemaju trotoare. trotoare. To su naselja Mur i Rasadnik, odnosno naselje Mur i Selakovac. Imali smo i nažalost i saobraćajnih nezgoda, koje su završile tragično. Ministarstvo je pomagalo, ali od vas tražim da još aktivnije učestvujete u rešenju ovog problema i budete gost, evo, pozivam vas u Novi Pazar da što pre dođete. Zaista je to ogroman problem, deca ne mogu bezbedno da dođu do svojih škola, to u 21. veku u Srbiji nije prihvatljivo.17/2 JJ/LŽZnam da ste vi čovek operativac koji razume i zna da poređa bitno od nebitnog i da znate da je ovo ogroman problem za nas koji živimo dole i zato vas zaista pozivam pozivam da nam budete na usluzi da rešimo ovaj problem i omogućimo deci da kažem, bezbedan pristup do škole.Na kraju, naravno, da osuđujemo sve ono što se juče desilo, želim da reaguje i na ono što su neke koleginice i što pokušavaju već nekoliko puta da se nekako protne u medije, zaista je naša koleginica Obradović Jasmina životno ugrožena i mi nismo 20 minuta uspeli da dođemo do njenih vitalnih funkcija. Znači, bila je životno životno ugrožena i to bi bilo strašno da u ovom domu zbog neodgovornosti određenih ljudi, neko izgubi život, neko izgubi život, to je za mene kao lekara neprihvatljivo.Takođe, moja moja koleginica Jasmina Karanac je zaista povređena, ali pre te povrede je ovde jedan od poslanika opozicije prskao direktno biberom, ne znam ni šta je, nekakvim sprejom, koji ugrožava život, koleginicu u oči, druge koleginice, pa je ugrozio zdravlje svih nas bacajući, ne znam nekakvi, šta treba da bacaju, nervne bojne gasove. Je Je li to politika?U svakom slučaju najoštrije to osuđujemo. Nadamo se da se nešto tako neće desiti i želimo da kao socijaldemokratska partija okrenuta pre svega jednom snažnom socijalne države, podržimo ove prosvetne zakone i kažem, podržimo i moram to i da spomenem, onu odluku o kreditiranju za stanove, jer će mladi ljudi dobiti mogućnost da postanu vlasnici svojih stanova, ja sam to tek uspeo sa 20 godina rada.Gledao sam u drugim zemljama nigde nisam video. Gledao sam, upoređivao, pratio sam skandinavske zemlje, postoji li takav projekat u jednoj tako razvijenoj socijalnoj državi kao što je Švedska, ne postoji. To je veliki korak korak koji je država uradila prema mladim ljudima i dala im tu mogućnost da konkretno rečeno, da sa hiljadu eura mogu da postanu vlasnici stana da postanu vlasnici stana i da tu formiraju svoje porodice, da formiraju svoju budućnost. To je velika stvar i naravno da mi socijaldemokrate želimo da podržimo praktično koren naše političke ideologije ovakve projekte. Drago nam je što naša država ima kapacitete da ovakve projekte ponudi svojim najmlađim, odnosno mladim ljudima koji su budućnost ove države. Hvala vam.

zabuna.Jedno kratko, oko primene Poslovnika. Da, ja mislim da je predsednica pogrešila, Ana Brnabić samo toliko što nije izrekla meru udaljenja svima koji su u tome učestvovali, dala pauzu. U pauzi stvorila uslove za nastavak rada i onda nastavila rad. Dakle, ne prekid, to je tačno, to je ispravna odluka, nego prosto po Poslovniku direktna mera udaljenja svima koji koji su u tome učestvovali, pauza, provetri se, obezbeđenje reši to pitanje udaljenja, poslanici koji žele da rade u Skupštini se vrate i nastavi se dalji rad.Ovde mislim, sada bih hteo da se obratim, naravno građanima, ali pre svega našim nastavnicima. Koleginica koja je iznosila argumentaciju kako oni time što su u obustavi nastave ne krše ustavno pravo na obrazovanje je dala jednu apsolutno netačno tumačenje Ustava Republike Srbije. Nažalost, dragi nastavnici, vi brutalno kršite pravo na obrazovanje time što kažete, odbijamo da učimo decu.

metod borbe obustave nastave i na fakultetima, a da ne govorimo ovde gde su deca u pitanju, jer u srednjoj školi veoma mali broj njih je punoletan, je apsolutno neprihvatljiv.18/1 VS/JG 12.55 – 13.05Bojim se da slične kolege im pune glavu time kako oni ne krše Ustav kako to ima neko objašnjenje koje im daje za pravo. Molim vas, ozbiljnije razumite situaciju, apsolutno kršite, jer ovde su sad nabrojana neka druga prava od kojih bih možda mogli jedino da pomenemo izborno pravo. Pa, šta ćete izborno pravo da štitite tako što ćete kršiti pravo lično pravo na obrazovanje nekog deteta? Pa, to je besmisleno.Molim vas shvatite da ste uhvaćeni u jednu zamku narativa koje vaše plemenite želje da bude bolje u društvu i nagomilane probleme guraju vas da rešavate na jedan apsolutno neprihvatljiv način i neustavan način, pa nikada ne možemo doći do pravne države i vladavine prava tako što ćemo kršiti osnovna načela Ustava o ljudskim pravima što vi činite obustavom nastave i što pre prekinite i vratite se u u normalan rad, a protestvujte u slobodno vreme i podržavajte i mi podržavamo čitav niz opravdanih zahteva pri čemu se slažem da nisu svi studentski zahtevi opravdani. Tumačenje kako za njih ne bi trebalo da važi procesuiranje je takođe kršenje prava svaka ideja pravne države, jel to zapravo zabranjuje nadležnom organu tužilaštvu da ono postupa po zakonu, a sutra kažemo taj organ mora da postupa samostalno u svom radu u skladu sa Ustavom i zakonom. Pa, kako? Kako tražiš da postupa samostalno u skladu sa Ustavom i zakonom, ali ne kada si ti u pitanju?Time se sada vraćam, žao mi je gospodin Vulin sada nije tu objasnio je iz političkog ugla zašto vlast taktizira vodeći računa o nekim šturim političkim kontekstima kada striktno primenjuje zakon, a kada ne, i izneo je pozitivne strane takvog pristupa.Međutim, pristupa.Međutim, takav pristup ima i negativne strane on kaže – vaga se balansira se, ali to se vidi ovo što je ministarka Đukanović rekla objašnjavajući poziciju vezano za plate. Dakle, da se mi razumemo kod nas u našem pravnom sistemu obustava nastave ne postoji, postoji štrajk. Štrajk može biti samo iz profesionalnih ili materijalnih razloga tragedija poginuli ljudi bilo gde ovde konkretno u Novom Sadu uopšte ne može da bude zakonit osnov za bilo kakav štrajk, ni po jednoj Međunarodnoj konvenciji, ni po zakonu Srbije. Može se raspravljati da li naš zakon zahtevajući minimum procesa rada u prosveti je u skladu sa međunarodnim konvencijama ili nije to je jedno vrlo komplikovano pravno pitanje, ja ga sada neću otvarati, ali nikako ne možete uopšte da se pozivate na pravo na štrajk iz ovih razloga iz kojih se vrši obustava nastave.Dakle, po zakonu obavezna primena je disciplinski postupak sa vrlo mogućim ishodom otkaza u tim situacijama to je po zakonu. Ovde se ide na mnogo blaže, ja se slažem ko može više, može i manje, ali sada pošto smo ih navikli iz ovih političko opravdanih razloga da zakon može i da važi i da ne važi. Sada je njima strašno što se primenjuje i neuporedivo blaža mera od one koja se zakonom inače primenjuje i oni kažu mi smo besni, mi hoćemo itd. Dakle, samo upozoravam da to vaganje ne sme da bude ad hoc vaganje kada se odstupa od zakona nego dublje sagledavanje daljih posledica kuda sve to vodi?Ja najljubaznije molim nastavno osoblje da vrlo ozbiljno shvate da su uhvaćeni u mrežu narativa gde se argumentacija odbija od njih i da nisu spremni da preispitaju sopstvene stavove. Vi kao fakultetski obrazovani građani i nastavnici prvo i osnovno morate da se vratite mirnom, staloženom preispitivanju sopstvenih stavova i na kojim argumentima zasnivate svoju poziciju i onda odatle da krenete što je mogućim brzim koracima ka uspostavljanju punog prava svakoga na obrazovanje, a naročito naše dece.Kada su roditelji u pitanju ovde je bilo rečeno onaj ko kaže ne dam da mi, protiv toga sam da mi deca idu u školu, on ne samo da šteti svom detetu, on je preuzeo sebi pravo da šteti tuđem detetu.18/2 VS/JGSvako od nas koji je dovoljno star kada hoće da kazni svoje dete nikada mu ne padne na pamet da kazni tuđe dete, nego ako je tuđe dete uradilo nešto baš mnogo loše onda kontaktira njegove roditelje, pa kaže izvinite događa se to i to.Ovde se dalo za pravo da se kažnjavaju, da se štete, da se nanosi šteta Ustavnih prava ne samo sopstvena deca nego i tuđa deca. Nastavnici u školu se išlo za vreme Drugog svetskog rata i tada se išlo u školu i tada su se deca obrazovala.Prema tome jedna je stvar podržavati, mi to vrlo podržavamo ovaj prvi zahtev transparentnost kako se troše pare, korupcija korupcija to je sve u redu, ovo da se procesuiraju oni koji su napadali one koji su protestvovali, apsolutno to sve podržavamo, ali ovde nastavnici što pre moraju da prekinu sa ovim i na fakultetu to isto važi i na fakultetu i to je zabranjeno i to je protivustavno i molim vas, nemojte se povoditi sa objašnjenjima koji vam kažu – da to nekako ipak može da bude, a da nije kršenje Ustava i zakona, to je flagrantno kršenje Ustava i zakona i sa tim se mora prekinuti odmah.

sam mislio da ne učestvujem u raspravi nakon ovakvih dobrih argumenata opozicije ne bi bilo loše ni ove dve naše koleginice koje su pročitale ovo i prosto su izašle. E, ja želim to da komentarišem, ja neću ovako kvalifikovan ulaziti kao pravnik Branko Pavlović niti ima potrebe, e to vam se dešava i na plenovima i na sastancima, svuda gde je jednoumlje može da bude samo kako mi kažemo e, zato ja mislim da treba da budemo ponosni na predsednicu Skupštine i na članove Vlade Republike Srbije i na članove vladajuće većine, jer smo izdržali juče jedan teroristički akt.Znači, ovde je počelo u ovom parlamentu je počelo od strane opozicije anarhija i agresija, cilj anarhije i agresije nije da Srbija zastane, nego da Srbija nestane to su njihovi ciljevi.Prvo, imate aktiviste ne znam šta znači aktivista tačno to ne znam u čemu je sve aktivan i ljudi i životinje mogu biti aktivni u različitim stvarima, ali znam da su u onom jednom momentu kaže – aktivista „sveta krava“ i otkud to da ne može Vučić da je pomiluje iako su oni krivi po našem zakonodavstvu koji tražite da se poštuje. Onda aktivista prelazi u ekstremistu i videli smo taj ekstremizam i na ulicama samo nam fali 5. oktobar pa da krenu da upadaju oni specijalno formirani krizni štabovi po institucijama, još to je poslednja faza jeste da su studenti odbili tako nešto, ali bojim se da postoje političke snage koje to nisu odbile, nisu odbile, čekaju, nemaju većinu, nemaju političku snagu, nisu jedinstveni baš se pitam zašto? Ali, kada gledate uplate od USAIDA i ko je išao sve u med i sada kada se završe ove finansijske istrage bojim se da ćemo dobiti mnogo tačnije odgovore otkud neka ponašanja.Treća faza je terorizam ljudi, znači aktivizam to je prva faza ekstremizam, druga faza iako stignemo do određene političke tačke, a to su juče probali da testiraju u parlamentu, to je terorizam. Juče su pogođeni i članovi Vlade, tri koleginice su očito imale zdravstvene probleme nadam se da će biti sve u redu i mnogi poslanici iz vlasti su takođe pogođeni ovim dimnim bombama, svi smo bili izloženi kako stručnjaci kažu – kancerogenim materijama. nije to samo ovaj čuveni Lazović što je ne znam kako uneo aparat za gašenje požara, sve je počeo Miloš Jovanović i to da zapamtimo i on je prskao sa onim sprejem i onu našu koleginicu, da li je tako? A, između sebe kao ne pričaju i ne dogovaraju se tako izgleda u parlamentu, to je ta politička ponuda. Znate šta je njihov problem?18/3 VS/JGHoću još jednom da kažem nije tačna teza da ova Vlada u ovom momentu nije u kapacitetu sam Aleksić koji je posle izašao sa ove Skupštine je rekao – da konstatacijom u parlamentu, pa je onda našao za shodno da on konstatuje da je Vlada pala. A, plenum je poslao Marjane znaš kako izgleda? Recimo u Novom Sadu na Pravnom fakultetu, prvo ih je bilo oko 200 sada ih se skuplja oko 60 samo da ti kažem, a oni i dalje imaju pravo vlasti.19/1 BN/IR 13.05 – 13.15Evo vam izjava Bojan Pajtića.

Pa, čekajte, samo da vam kažem nešto, ljudi, na prošlom ispitnom roku u Novom Sadu, ja sam sticajem okolnosti pratio Pravni fakultet u Novom Sadu i u Beogradu, prijavi se 1.902 studenta za 3.700 i nešto ispita. Ko je sprečio održavanje? Manje od 150 njihovih kolega. Ajmo u Beogradu, od 8.000 studenata, ispade da Novi Sad ima 3.495, to ne znamo, od 8.000 studenata, 6.000 je prijavilo ispite, manje od 400 studenata blokira fakultet. I onda ovde neko ovde dođe da nam očita lekciju.Da ti kažem, Ana, u četiri, pet grupa su počeli roditelji sami da se organizuju i nemojte se iznenaditi da po Novom Sadu i po Beogradu dobijamo skupove roditelja koji će da traže da se njihova deca vrate u školu. Ja ću da se pridružim, mada mislim da možda i nije dobro, jer ja sam političar, svi mi kada dođemo, to je odmah ne znam šta, ali treba da podržimo te ljude, to su pravi roditelji. Ja ne verujem da postoji roditelj koji ne želi da mu dete ide u školu.Kakvo je to, kaže sažeto znanje? Evo tu je Slavica, koliko sam ja čuo podatak više od 90 škola je donelo neki program nadoknade. Jel tako? A u kom vremenu je trebalo da ga sprovedu? Kad vi, gospodo, nije to stvar plata, kada vi mislite da se vratite u školu, jer ako se vrate profesori, odnosno nastavnici, vratiće se i studenti?Zašto

I nemojte šta kažu ankete javnog mnjenja, koje nisu nameštene, iste ankete imamo mi i oni, i vlast i opozicija. Ko od te opozicije vredi više od 3%? Koliko sam ja video, malo ko, čak oni koji nisu parlamentarne stranke. Ko vredi 3%, pa znači manje od pa znači manje od 3%?Ali, čekajte, ako su to neke nezavisne ankete javnog mnjenja, onda mi vidimo u čemu je taj radikalizam, to nije samo zato što je možda neko platio ili zato što oni sami po sebi imaju čudno gorivo pre sednice. Nisam siguran da su svi izgledali baš kako treba.Znate šta, ljudi, ono što je juče ovde urađeno, ja zaista, evo pročitajte, to je možda Branko mogao da pomogne, ono što se definiše u našem zakonu kao terorizam, to juče nije bilo samo krivično delo, to je bio akt terorizma po srpskim pravnim propisima. Izvinite, i šta je trebalo da neko slip apneu ili da neko ima opstruktivne plućne bolesti ili da nekome radi 30% srca, pa šta ste vi pokušali, da ubijete narodne poslanike? E, to je suština.Dakle, mi moramo da konstatujemo, i s tim ću da završim, više sam pričao politički, ja zaista pozdravljam i ono uobičajeno, mislim da mogu to da kažem u ime naših kolega iz JS i SPS, mi ćemo glasati za to. Naravno da ćemo glasati. Ja prosto u ekonomskom smislu moram da kažem, ovo što napadaju ministra Malog i predsednika i Vladu Republike Srbije, kako hoćete, kaže – Vlada je najveći poslodavac u državi Srbiji. Tačno, okej. Na čemu? Na infrastrukturnim projektima koji svima donose dobro. Evo gde god ide predsednik ili bilo ko od ministara, svi traže puteve. Ne znam ko me je sada pitao kaže - svi hoće gasovode, svi hoće bolju elektrifikaciju. Pa, šta hoće građani? Hoće da im se podigne kvalitet života. To je dobro i onda kažu - zadužujete se. Pa ajde vi na zapadu, nek neko izvadi lovu iz svog džepa i da nešto finansira, nema, pa svi idete u banke, god su banke spremne da vam daju kredite, a podsetiću da sad imamo bolji investicioni rejting, imamo jeftinije i dugoročnije kredite, što bi trebalo da bude šansa da uvučemo i domaće investitore, koji će naravno kao i ovi strani loše reagovati na ova banditska posla u Skupštini Republike Srbije, šta će se desiti? Evo, isključite državu kao najveći motor. Šta će se desiti? Nema punjenja budžeta, manje19/2 BN/IRpenzije, manje plate, manja zaposlenost. Onda kaže - mi ćemo prvo da ustanovimo demokratiju, pa ćemo vam dati da imate posao i daćemo vam da jedete i daćemo vam priliku da se školujete, ali kada mi dođemo na vlast. To je taj prevod, ljudi.Ja mislim da smo mi ovde odgovorno postupili. Bilo je ovde malo kritike da možda vlast nije reagovala na vreme. Pustili smo ih. Sa ovim zadnjim događajem u Skupštini svako je mogao da vidi pravu prirodu ovih žele da sprovedu obojenu revoluciju.Još jednom ću da ponovim, pokušavaju da sprovedu obojenu revoluciju. Od toga neće biti ništa. Zašto? Zato što nemaju većinsku podršku naroda, nemaju jasne ciljeve, nisu to samo studentski, ti su javno proklamovani, oni imaju neke druge ciljeve. Ja vam sad kažem, onog momenta kad budu proklamovali svoje javne političke ciljeve javno, tog momenta će da se završi svaka obojena revolucija, jer to niko podržati neće, kao što ni juče niko normalan ne podržava ono što se u ovoj Skupštini desilo. Prema tome, od obojene revolucije nema ništa.Ja želim da sve nas pozovem na jedinstvo, da nam čestitam za juče, i predsednici Skupštine i članovima Vlade i svima nama kao poslanicima,

Ti ćeš da mi kažeš, posle usvojenog dnevnog reda? Pa, valjda mi ovde svi imamo pravo da pričamo.Prema tome, sve ankete pokazuju da vladajuća koalicija ima preko 50% u Srbiji, i njihove ankete to pokazuju. Mi moramo da shvatimo da imamo podršku građana i moramo da nastavimo da idemo napred. Gospoda koja nisu htela, to je Milenko govorio, da ne ponavljam, nisu hteli ni referendum, neće ni izbore, hoće prelaznu vladu koju treba da usvoje studentski plenumi i hoće Ustav koji treba da usvoje studentski plenumi.Ljudi, vaš pokušaj obojene revolucije ne može da uspe, ne zato što mi nećemo dozvoliti, a i nećemo, neće uspeti zato što to građani, a i narod Republike Srbije ne prihvataju.Hvala vam, gospođo predsednice, za jučerašnje držanje.

da kvalifikujemo događaje koji su se juče dogodili, jer će se to tumačiti kao pritisak na rad drugih državnih organa, jeste opravdan zahtev prema tužilaštvu da hitno uzme u razmatranje sve ono što se dogodilo i da hitno izađe u javnost sa svojim viđenjem i svojim kvalifikacijama onoga što se dogodilo juče u Skupštini. Hvala.

Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, uvažena gospođo Tabaković, dragi građani Srbije, iskoristila svoje vreme kao narodnog poslanika, sa ponosom ističem, SNS, da ukažem da osećam zgroženost ponašanjem pojedinih izabranih predstavnika građana Srbije.19/3 BN/IRPodsetiću da smo svi ovde prisutni u ovoj svečanoj sali najvišeg zakonodavnog tela Republike Srbije podneli zakletvu da ćemo obavljati ovu dužnost predano, pošteno, savesno, da ćemo braniti ljudska, manjinska prava i da ćemo po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi. Ni u čemu, ali apsolutno ni u čemu kolege narodni poslanici opozicije niste opravdali svoje postojanje i funkciju narodnog poslanika, niti zakletvu koju ste pred nama ovde, pred svim građanima Srbije, a i pred Bogom položili.20/1 GD/MJ 13.15 – 13.25Zgrožena sam jučerašnjim napadima, ugrožavanjem ljudskih života i urušavanjem ovakve institucije koja nije privatna imovina nikog od nas ovde.Narodna skupština Republike Srbije je institucija u koju treba da ulazimo sa ogromnim poštovanjem i željom da je sačuvamo. Uništavanje ove institucije je vaša sramota.Kao žena, kao majka, kao koleginica, saosećam veliku tugu zbog jučerašnjeg napada na žene. Vi ste svesno, apsolutno svesno ugrozili nerođeni život. Sigurna sam da ovako odsečeni od empatije, od ljudskosti ni blizu, a vaše izjave juče to i dokazuju, niste svesni straha koji je poslanica, noseći bebu u stomaku, osetila.Najveći strah koji možemo kao majke da osetimo da nismo zaštitili našu decu,

sramota za ovaj narod i treba da se stidite pred građanima Srbije, pred majkama, ženama i ovim domom.U isto vreme bih pohvalila ponašanje svojih kolega koji su, uprkos lošem fizičkom stanju, insistirali da se pokaže da država brine o svojim studentima, svojim poljoprivrednicima, svojoj državi i da nas ništa, apsolutno ništa neće sprečiti da nastavimo da sebe dajemo napretku naše zemlje.Zahvaljujući našim delima, uprkos vašim nedelima, Srbija je danas zemlja daleko priznata i hvaljena,

Bog i građani su tu da sude.Živela Srbija! Zahvaljujem, predsednice.Srbija je danas duboko podeljeno društvo i onaj ko to ne vidi i ne želi da prizna on je potpuno slep.Ja moram da kažem da naša poslanička grupa Pokret radnika - sloga, struka, odnosno Radnička partija u osnivanju ne podržava ono nasilje koje se juče desilo, niti smo učestvovali u tome, niti smo bili informisani o tome, niti bismo učestvovali da nas je neko informisao.Želeo bih da poželim brz oporavak koleginicama koje su juče povređene, ali isto tako smatram da bi to trebao da uradi kolega iz vladajuće koalicije, koji, vidim, sedi ovde u sali, koji je juče svoju koleginicu pogodio flašom, tako da moramo biti jasni i precizni ko je kome naneo povrede, ali svakako želim im što brži oporavak.Ono što je danas najteže, najteže je biti normalan, najteže je biti neko ko će danas pozvati na razum, ko će pozvati na dijalog i ko će pozvati, da

itd.Ono što je najveći problem što u Srbiji institucije na funkcionišu i mi moramo da pokažemo da institucija Narodne skupštine Republike Srbije, koja bi, po meni, trebalo da bude najvažnija institucija u jednoj državi, treba i mora da funkcioniše. Da li funkcioniše na pravi način? Ne funkcioniše, naravno. To smo20/2 GD/MJvideli juče, ali smo videli i svih prethodnih godina. Ko je odgovoran za to? Odgovorni smo svi – i mi koji sedimo sa ove strane i vi koji sedite sa druge strane.Apsolutna vlast znači apsolutnu odgovornost, ali mi nažalost nismo uspeli u tu instituciju juče da vratimo, da kažem, poverenje, građani Srbije mogu da vide da se i u ovom sazivu može razgovarati normalno i da možemo diskutovati.Ja lično isto smatram da je na ovoj sednice trebalo biti isključivo dve tačke. Prva tačka je ispunjenje četvrtog zahteva studenata, a druga tačka je samo konstatovanje ostavke Vlade. Sve ostale tačke nisu morale da budu u ovom sazivu, jer svakako očekujemo novu vladu za 10, 15, 20 ili mesec dana i ta druga vlada je mogla da usvoji sve ove ostale tačke. No, sad to i nije važno.Ono što je važno da mi danas imamo decu na ulici i da imamo mladost Srbije na ulici. Ja smatram da svi vi i mi moramo tu decu da podržimo samo iz jednog razloga - zato što smatram da je nama potrebna omladina koja je buntovna, da nam je potrebna omladina koja želi da se bori za svoju bolju budućnost i za svoja prava.Nikome prava.Nikome ne bi išlo u prilog da nam ta omladina bude anestezirana, da nam ta omladina visi po društvenim mrežama, nego je dobro da se bore za sebe, za neke svoje ideje i za svoju bolju budućnost.Neki od njih će verovatno biti ovde u Skupštini za 10, 20 ili 30 godina. Oni će voditi ovu državu. Mi moramo da ih razumemo.Da li se ja slažem u svemu što oni rade? Mogu da kažem da se ne slažem. Nisam ideopoklonik bilo koga, kao što danas to mnogi rade, pa kažu - studenti ili smrt, svi drugi koji kažu nešto normalnije, oni su osuđeni na propast itd. Ali, mislim da ih moramo podržati ili da ih moramo razumeti. Moramo shvatiti njihove probleme i biti uz njih.Da li neko pokušava da ih zloupotrebi? Apsolutno sam siguran, ali da li ta deca žele nekakvu obojenu revoluciju? Ne.Ja bih pitao nadležne državne institucije da nam kažu ko to želi obojenu revoluciju, pa da se svi zajedno borimo protiv toga ko hoće da sruši državu, jer ja nisam siguran i ne verujem apsolutno da deca, jer mnoge od njih poznajem, i studente i srednjoškolce, apsolutno imaju veze sa tim, ali molim nadležne službe da izađu i neka kažu ko je taj ko ih zloupotrebljava, ko je taj koji hoće da napravi obojenu revoluciju ovde u Srbiji da bismo svi mi mogli da reagujemo i da znamo u kom pravcu trebamo da idemo u nekom narednom periodu.Takođe vas molim da ne targetiramo te studente na jedan pogrešan način i da ih ne targetiramo, da ih stavljamo u jedan problem da na neki način ispada da su oni krivci zato što neko hoće da ruši državu Srbiju. Apsolutno nisu.Ja čak mislim da su i prosvetni radnici, ja sam neko ko se bavi sindikatom i sve najgore mislim o reprezentativnim sindikatima koji su potpisali sporazum sa Vladom, jer oni nisu rekli da taj sporazum sa Vladom donosi benefite predstavnicima tih sindikata. Tu je i ministarka Dejanović koja može da kaže da predsednik svakog tog reprezentativnog sindikata dobija 12.000 dinara mesečno dodatak na platu i ja sve najgore mislim o njima, ali mislim da su prosvetni radnici dovedeni u jedan ozbiljan problem, da smo ih mi stavili… Ne mi, nego da ih je javnost stavila, da kažem targetirala na izdajnike i targetirala na one koji hoće da podrže studentske zahteve i sada su oni kao profesija u problemu.Ja govorim više puta ljudima koji se igraju sa terminom generalni štrajk potpuno neodgovorno, jer generalni štrajk, iako je to Šešaljev štrajk iz 1996. godine, koji je potpuno neprimenljiv u današnje vreme, a mi možemo da promenimo i da napravimo novi Zakon o štrajku, jer smo mi kao Udruženi sindikati Srbije „Sloga“20/3 GD/MJpodneli u ovoj Skupštini u prošlom mandatu Predlog zakona o radu koji je sadržao i Zakon o štrajku. Da ste vi tada, gospodo, imali sluha, pa da usvojimo taj zakon ili barem neke njegove delove, danas bi to bilo potpuno jednostavnije i mnogo lakše bismo mogli neke stvari da radimo.Ja sam se ovde javio zato što poštujem instituciju Narodne skupštine Republike Srbije, zato što smatram da treba narod da se čuje, jer mi kao Radnička partija u osnivanju smo blokirani od strane režimskih medija, ali smo blokirani i od strane tzv. objektivnih medija, jer nas je neko od lidera opozicije tamo zabranio.Mene mnogo brine jedna druga situacija i drago mi je što je tu i ministarka privrede. Mi danas u Srbiji imamo ozbiljan problem zatvaranja određenih fabrika, zatvaranja delova pogona i delova fabrika gde će mnogi ljudi ostati bez posla i mi moramo da nađemo način da tim ljudima pomognemo, da im nađemo posao, da im nađemo kompenzaciju da bi mogli da funkcionišemo, ali o tom, potom. Mislim da sada nije vreme o tome govoriti.21/1 TĐ/MP 13.25 – 13.35Samo još jednom apelujem na vas - nemojmo da targetiramo studente, nisu oni krivi. Ajde da nađemo krivca, ko hoće da zloupotrebi studente i ko hoće da zloupotrebi njihovu pravednu borbu za bolju budućnost, a da mi nađemo načina da pomognemo i da damo primer kako jedna institucija u državi Srbiji treba da funkcioniše.Molio bih i vas, gospodo iz vladajuće većine, nemojte više da vređate, nemojte više da targetirate. Ja sa moje strane ne mogu da apelujem na druge kolege, evo oni nisu u sali. Mi sa naše strane nećemo to da radimo, hoćemo da razgovaramo, hoćemo da argumentovano pričamo i hoćemo da pronalazimo neka rešenja, ako je to moguće. Ne želimo da učestvujemo u nikakvom haosu, cirkusu, nasilju, jer ne mogu pravdati nasilje time što ću i ja biti nasilan i tražiti da neko drugi ne bude nasilan na taj način što ću ja biti nasilan.Tako da u svakom slučaju smatram da je vreme da se dozovemo pameti i da probamo da nađemo najbolje moguće rešenje, ako je moguće dijalogom. Nikome ne odgovara niti bilo koji sukob na ulici, niti bilo kakve tuče, niti bilo kakvi incidenti, pogotovo ne odgovara ovo ovde i ja ću to da kažem, iako će mi mnogi zameriti. Siguran sam da ću biti razapet po mrežama, ali verujte mi ja se ne obazirem mnogo na Tviter.Voleo bih da znam kome je bilo u interesu da se napravi onaj incident, da opozicija ne može da iskoristi svoje vreme i da ne može da iskoristi priliku koju je imala, pa da propustimo ovu priliku, kao što smo propustili kada je bilo usvajanje budžeta? Jer i onda je bio problem, pa me interesuje - da li neko radi u interesu vlasti, pa namerno opstruira sve da bi svi zakoni prošli bez bilo kakvog argumenta ili to radi samo zato što jednostavno je željan par minuta pažnje? Mene to ne interesuje. Mene interesuju radnička prava, mene interesuje običan čovek, seljak, student, penzioner i mi ćemo ka Radnička partija, koja je pri kraju prikupljanja potpisa za osnivanje u narednom periodu, da se posvetimo toj borbi, isključivo za običnog i malog čoveka, a društvene mreže neka rade svoj posao. Hvala. Hvala vam, poštovani narodni poslaniče, na korektnom stavu.Reč ima Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Ima nekih stvari o kojima bih želeo da govorim, a prethodni govornik me je na to podstakao. Ukoliko dozvolite da vam se obratim na taj način i ako vam znači nešto što ću reći, ali ako ste zaista raskrstili u tom delu sa tviter zajednicom da vas ne interesuje šta oni pišu i da ćete da raditi ono što vi mislite da treba, onda vam je to, po mom skromnom sudu, prvi korak ka tome da napravite ozbiljno nešto u politici.Ono što imamo prilike da vidimo ovde je sve suprotno tome. Znači mi imamo političke stranke koje ne vode svoje pristalice, nego pristalice preko društvenih mreža vode političke stranke. I to po pravilu nije onaj najširi krug pristalica, nego najekstremniji deo pristalica koji im podižu lestvicu što više i više i onda dođete do toga da onaj ko uđe u salu i pristojno razgovara i iznosi svoje argumente i kritikuje vlast na normalan način taj će da bude optužen i taj će da prođe kroz toplog zeca na društvenim mrežama, a pohvale će dobiti onaj ko baca dimne bombe, prska ljudima sprej u oči i ne znam ni ja šta. To vam je tviter zajednica, ali to je siguran put u propast i ja sam u to uveren, jer i ta tviter zajednica vrlo lako sutra može da kaže nije to ono što smo mi hteli ili treba još

Prvo, juče je već počela da se potura teza u javnosti kako je ovo nekakav dogovor vlasti i opozicije, jer ovo opoziciji uopšte ne odgovara. Ja neću u tom kontekstu polemisati sa kolegom21/2 TĐ/MPposlanikom, nego želim da se obratim onima koji su pisali te svoje elaborate na društvenim mrežama. Vi ljudi, uz moje dužno poštovanje vašeg prava na izbor, morate da preuzmete odgovornost za to da ste vi te ljude birali i da prestanete da tešite sebe, da se oni ponašaju kao manijaci i kao teroristi zato što su se tako sa nekim dogovorili. Ne, oni se ponašaju tako zato što su takvi, a vi ste im za to dali mandat i vi ste im za to dali glas i zato treba da razmislite da li ćete im ponovo dati glas i priliku da sede ovde i da vas brukaju na taj način. To je moja poruka vama, da li ćete je čuti ili nećete, vaša stvar, ali apsolutno nikakvog dogovora ni sa kim nije bilo.Ta priča kako bi oni to uneli, pa to se i mi pitamo, kako su uneli? Recimo za jaja znamo kako su uneli. To smo juče imali prilike ujutru da čujemo kako su uneli, tako što nisu hteli da daju to pripadnicima obezbeđenja, nego su rekli - mi to nosimo u naš poslanički klub, kao da u poslaničkom klubu, što kaže predsednica Skupštine, imaju šporet pa će tamo da ta jaja pripremaju. Dakle, propust.Kako je ovo ostalo? Po onome što mi znamo,

Da li je dovlačeno ranije, da li je juče? To je sada već nebitno. Tu smo gde smo. Na kraju krajeva, dokaz da su pravili haos radi haosa i da nije bitno šta su unosili i kako su uneli je činjenica da je Radomir Lazović doneo protivpožarni aparat, pa to nije niko uneo, nego ga je doneo iz hodnika i prskao ovde po ministrima i po poslanicima.Prema tome, svi vi koji u ovome vidite poraz opozicionih partija, svi vi koji u ovome vidite da ti ljudi više nisu u stanju da se iskontrolišu, nemojte nas da petljate u to, nego preuzmite odgovornost za to što ste ih birali, pa sledeći put birajte neke druge, bolje, drugačije, normalnije, kako god hoćete.Kome je ovo u interesu? Ovo je sad već ozbiljno pitanje. Mnogima je u interesu. Ovo što smo juče imali prilike da vidimo mnogima je u interesu. Ja vidim, prvo, taj interes kod onih koji se raduju ovome što su juče imali prilike da vide – u Prištini, u Sarajevu, u Zagrebu, u opoziciji u Podgorici. Dakle, gde god treba pritisnuti srpski narod, oni su se radovali ovome što se dešava.Paralelni procesi se odvijaju. Istovremeno imate da neko slabi Republiku Srpsku, brutalnim napadima na Republiku Srpsku, napadom na predsednika Republike Srpske, ali ne samo napadom na predsednika Republike Srpske, nego već kvalifikovanjem novog pitanja koje će da se otvara, a to je pitanje status Distrikta Brčko koje, ako se reši onako kako oni hoće, seče Republiku Srpsku na dva dela i nema kopnene veze između istočnog i zapadnog dela Republike Srpske ili severoistočnog i zapadnog dela Republike Srpske. U tom Srpske. U tom kontekstu, onima koji to rade odgovara da imaju ovakav haos u Skupštini.Odgovara onima koji će u narednim danima pokušati da ukradu mandat Srpskoj listi na Kosovu i Metohiji i da uvedu tamo nekog Rašića, ovoga ili onoga, da mu daju mandat. Njima odgovara i oni su slavili ovo što se… Njima je interes da se ovo dešava.Interes je onima koji pokušavaju u Crnoj Gori po svaku cenu da se vrate na vlast i nekako da i ono malo daha do koga su Srbi došli ponovo im oduzme. I njima je u interesu da se ovo dešava.Naravno, tradicionalno prijateljskoj domovini Tonina Picule koja uvek nađe načina kako da se raduje kada se ovakve stvari u Srbiji dese. Nismo očekivali da će biti drugačiji komentari, nego baš ovakvi kakvi su bili. Prema tome, jasno nam je kome je to u interesu.21/3 TĐ/MPU interesu je i onih struktura koje su danas u defanziva nakon pobede Donalda Trampa. Dakle, svima onima koji su se osetili pogođenim nakon njegovog početka čišćenja Augijevih štala koje su se tamo našle. I njima je u interesu. Prema tome, razni su interesi.Onaj kome znam sigurno da nije u interesu je država Srbija i srpski narod.

kada su oni u pitanju, o socijalnim pravima i socijalnim pitanjima, radnim pravima nastavnika, ali to nije tema. Oni su dobili ono što su pregovarali i ispregovarali, ali su nakon tih pregovora i nakon realizacije onoga što su dogovorili, rekli – nas to ne interesuje, mi ćemo da obustavimo nastavu, bez obzira na to mi obustavljamo nastavu.Moje pitanje je - a šta ćemo sa targetiranim ljudima zato što se protive ovome što oni rade, sa targetiranim njihovim kolegama koje maltretiraju, sa targetiranom direktorkom Pete gimnazije, sa targetiranom decom koju maltretiraju, sa targetiranim studentima ako se usude da pitaju kada mogu da polože ispite, kako će da polažu ispite, šta ćemo sa svima njima? Ko o njima brine?Ne sme da se spomene da postoje studenti koji žele da studiraju, a ne da blokiraju, jer ako se spomene, i ovo što je kolega Bajatović govorio, iako su ogromna većina, nastaje problem, jer ne sme da se kaže, ne sme da se skrene pažnja da postoje neki ljudi koji se ne slažu sa ovim i žele da žive normalno. E oni se targetiraju.Zašto ta deca i ti studenti, to je pitanje na koje sam dobio odgovor, ne smeju da se oni organizuju pa da kažu – evo mi smo većina, mi smo ovako, mi smo onako? Zato što ovo ne rade samo njihove kolege studenti, nego i njihovi profesori.Onda kada ode dete na konsultacije kod nekog profesora, pita kako će i šta će biti sa njenim ispitom, a znam za taj slučaj, onda joj profesor održi predavanje upravo ono koje smo imali maločas prilike da slušamo o moralu, etici, o tome kako treba da se solidariše i kako će se pomučiti da položi taj ispit kod njega, zbog toga što je pitala. Šta ćemo sa tim? Ko je tu targetiran? Profesor koji ne drži nastavu? Neće biti.Moje pitanje, nakon svega ovoga što su uradili, nakon što su dozvolili školske plenume, školske plenume, kako ti ljudi misle da nastave da drže predavanja, da imaju autoritet? Ja na to pitanje ne mogu da vidim odgovor i ne mogu da pronađem odgovor. Da se ne lažemo, iz raznih razloga ne možemo baš reći da nažalost su nastavnici u školi imali preteran autoritet i pre svega ovoga. Iz raznih razloga. Nešto je do njih, nešto je do okolnosti.Kako ćete sada? Šta ćete da radite ako vam se sastane plenum i kaže – nećemo da imamo pismeni iz matematike sutra? Da im kažete - pa plenum više ne važi. Onda će oni vama da kažu – pa kako je važio kada je trebalo da se sastajemo na plenumima za vaša prava, a sada kada mi nećemo pismeni plenum više ne važi. Šta ćete da radite ako plenum odluči da neće baš Pera da bude nastavnik matematike, nego hoćemo Žiku da nam bude nastavnik matematike?Pustili ste duha iz boce za koga niko ne zna u ovoj zemlji trenutno, verujem, kako da ga i na koji način vrati.Dali ste moć odlučivanja onima koji po Ustavu i zakonu nemaju pravo na takve odluke u ovom trenutku. Možda će jednog dana da se spusti, pa će imati pravo i deca od sedam godina da glasaju na izborima, da biraju, da budu birani, itd. U ovom trenutku nemaju. Moraju da budu punoletni.Ja vas pitam - šta ćemo da radimo kada krene ovo? Onda ćete da tražite, isti ovi koji se sada busaju u plenumske grudi će da traže zaštitu države, direktora, ministarstva, svih onih koje sada ponižavaju, koje sada targetiraju, koje sada maltretiraju, itd. Kako će ministarstvo to da sprovede, na koji način? Kako će direktor to sada da sprovede, kada ste podržali linč direktorke Pete beogradske gimnazije? Linč. Podržali ste decu koja linčuju direktora škole. Mislite da se to neće desiti vama. Pa da vas razočaram, desiće vam se prvog trenutka kada budete uradili nešto što se njima ne sviđa. Možete da mi verujete, a ne morate da mi verujete, videćete i sami. Šta ćemo onda?22/2 AL/CGMnogo su dublje ove stvari od onoga kako nam se predstavlja - eto neko ima neke zahteve, neko te zahteve neće da ispuni, pa će onda ne znam šta da se desi, pa će onda opet će onda ovo, pa neko je iste večeri rekao da će zbog pada nastrešnice u Novom Sadu biti i političke i krivične odgovornosti. Onda se nije sačekalo da tužilaštvo krene da radi svoj posao, nego se krenulo u pravljenje haosa, a onda se neko dosetio da taj haos napravi kakav nikada u ovoj zemlji nije bio, a to je da se udari na školstvo.Pričao sam sa kolegom, koji je studirao sa mnom, on je iz Foče i kaže m, da je prilikom napada bošnjačkih ili muslimanskih snaga na Foču držana nastava, ne skraćena, redovna nastava. Mi smo imali situaciju da u najgorim i najtežim vremenima se ne prekida nastava. A, neko je danas rekao – može da se ne ide u školu. Sada je ključno pitanje…Što se tiče fakulteta i što se tiče ovih drugih koji su punoletni, iskreno rečeno, što se mene tiče njihova stvar, neka rade šta god hoće. Ne moraju da završe nikada. Samo ne znam kako će tu da reše pitanje ako sledeće godine treba da se upiše ponovo prva godina. Kako ćemo imati dve prve godine? Prva jedan i prva dva? Šta? Kako će da podele krevete u Studenjaku? Imate jedan krevet. Šta – jedan će da spava glavom gore a drugi će da spava glavom dole? Mi nismo videli. Pa nema na spratu. Svaki krevet se računa kao poseban ležaj jer tamo gde leže jedan treba da leže dvojica.Samo da leže dvojica.Samo postavljam pitanje. Ono što mi nismo dobili. Mi smo dobili zahtev koji ćemo ispuniti, koji nije sporan, ali iako je rektor ovde u ovom domu rekao da ima plan nadoknade, da ima plan za sve, niko taj plan nije video. Niko to ni video nije, ni čuo za to nije i šta ćemo sa tim? kako će da upiše prvu godinu, kako će da upiše prvu godinu srednje škole? Nemamo pojma. Kako će ova deca iz prvog razreda što nisu završila... oni su već prešli ono što je najvažnije za njih, ovo sad što je ostalo, to i nije toliko bitno, oni su pametna deca, oni će to sve zaključiti. Pa čekajte – što onda imamo sve te lekcije? Što smo onda preopteretili tu decu? Dajte da redukujemo te programe. Ako može ono što treba da se radi godinu dana da se kompresuje, da se kolokvijalno izrazim, u dva meseca ili mesec dana, pa šta će nam onda godinu dana? Pa dajte da škola traje osam meseci, da završi za osam meseci osnovnu školu i gotova stvar. Šta ima.Mi pravimo od dece kursadžije. To će biti kursevi. To neće biti škole. I onda kaže – neko se targetira. Ja mislim da su ovde targetirani oni koji su većina, oni koji žele da uče, oni koji žele da im deca uče i o tome niko živ ne vodi računa i koji moraju da ćute po Viber grupama, jer ako napišu nešto onda će da dožive linč na društvenim mrežama ili negde drugde. I te proklete društvene mreže i era u kojoj živimo u mnogome utiču da ti ljudi ćute i kako i na koji način će se to promeniti – videćemo.Ali, na ova pitanja, dakle, kako dalje, niko od tih ljudi koji bojkotuju nastavu, ne održavaju nastavu, podržavaju bojkot, nema odgovor i ne daje nam odgovor. Evo gledam ih i po televizijama Šolakovim i po ovim drugim televizijama. Gde god se pojave čeznem da čujem da kažu nešto. Odgovora nema, osim to – lako ćemo mi to. Kada ih pita – dobro, kako lako, e tu nema dalje.Dakle, nije stvar toliko jednostavna da se sve može svesti na to da neko nekog targetira zato što ima nekakav stav koji je suprotan vlasti. Naprotiv, mi smo došli dotle da je danas najveća hrabrost u Srbiji izaći javno i reći da podržavate predsednika Vučića i vlast u Srbiji. Danas je to hrabrost, a ne biti u čoporu koji će da reži i krvavim očnjacima da gleda na svakoga ko to ima hrabrosti da izusti.23/1 MO/LjL 13.45-13.50To nam je situacija, a svima nama u narednom periodu predstoji ozbiljan posao da sve to vratimo u normalu. Teško će biti i zato je važno da svi u tome uzmemo učešće, a do toga će doći onog momenta kada se ponovo budu uverili da njihovo nasilje, njihova prelazna Vlada i sve ostalo su samo pusti snovi i da im neće doneti ništa. Onaj ko im je obećao vlast u Beogradu, taj im je obećao i prelaznu Vladu. E, kako im je dao vlast u Beogradu, tako će dobiti i prelaznu Vladu. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, prijavljujem povredu Poslovnika, član 104.Moj prethodnik, gospodin Željko Veselinović, govorio je i upućuje nešto vladajućoj većini, što ja nisam dobro razumeo i želeo bih da se ta mrlja skine sa nas poslanika vladajuće većine.Naime, dragi građani Srbije, Željko Veselinović i ja smo bili u istoj poslaničkoj grupi u prošlom sazivu jako dobro znamo ko uređuje medije, te zavisne, najzavisnije u Srbiji, a to su opozicioni mediji. Sad mi nije jasno zbog čega i na koji način gospodin Željko Veselinović kaže

Ko je taj u Srbiji koji može da zabrani nekom u opozicionim medijima da mi kaže?Ja znam tu tajnu, građani Srbije. Sad njega pozivam kaži, da se skine mrlja sa vladajuće većine. Kaži da li je to ime Dragan Đilas? Ako jeste i ako se slažemo, to lepo otvoreno da kažete. Sa tim vladajuća većina nema nikakve veze. Ja sam vas video na nekim drugim medijima koji nisu opozicioni i vi ste tamo gostovali, čak smo gostovali zajedno u nekim od tih medija. Znači, da kažete javnosti Srbije jasno i glasno da li vam je Dragan Đilas zabranio da gostujete na N1, zavisnoj televiziji, Novoj S, zavisnoj televiziji, da li ste tamo zabranjeni? Nemojte da gledate u nas, nemojte to nama da kažete, jer mi nikakve veze sa tim nemamo.Nikad i niko u vladajućoj većini nije nikom zabranio niti može neko odavde da zove neki medij i da kaže - e, nemojte njega ili nekog. To ne postoji. Kod nas toga nema. Ja vam to kažem otvoreno. Zato vama kažem, kažite istinu. Zajedno smo sedeli, zajedno smo bivstvovali tada u poslaničkoj grupi, znamo dobro ko je nama šta rekao, kako je vama i meni lično rečeno

bih prešla na potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, da završimo i to.Pošto konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta.Uručeno vam je rešenje RIK o dodeli mandata narodnim poslanicima.Uručen vam je, takođe, Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima.Na osnovu rešenja RIK, Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno čl. 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Neveni Vejnović i Ninoslavu Eriću.23/2 MO/LjLČestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve.Poštovani narodni poslanici, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanici

da vam u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.Hvala